Моля, режим на регистрация.

63 е необходимият брой народни представители, присъстващи в залата, за да вземат решения. Колеги, имаме едно съобщение: съобщение: от Сметната палата в Народното събрание е постъпила Актуализирана програма за одитната дейност на Сметната палата за 2021 г. Програмата е внесена с писмо, входящ № 124-00-3, от председателя на Сметната палата. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание.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

На заседанието присъстваха: министърът на здравеопазването професор доктор Костадин Ангелов, заместник-министърът на здравеопазването госпожа Жени Начева, представители на Националното сдружение на общинските болници в България и на съсловните организации в сферата на здравеопазването. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от доктор Даниела Дариткова, която информира народните представители, че настоящата законодателна инициатива отговаря на необходимостта от привеждане на Закона за лечебните заведения в в съответствие със Закона за публичните предприятия по отношение на избора и назначаването на членове на органите за управление и контрол на държавните и общинските лечебни заведения. Тя поясни, че съгласно чл. 2, ал. 1, от Закона за публичните предприятия публични предприятия са търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние. С оглед на това и лечебните заведения, собственост на държавата или общините, са публични предприятия и попадат в приложното поле на Закона. Със Законопроекта се предлагат промени и в Закона за публичните предприятия. Действащата разпоредба на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия забранява лица, работещи по трудов договор или по служебно правоотношение, освен като преподаватели във висше училище, да бъдат управители и изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети. За да заемат такава длъжност, лицата трябва да прекратят досегашната си дейност по трудово или служебно правоотношение, което, от една страна, възпрепятства лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения – публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, да упражняват професията си, а от друга, ще доведе до значително ограничаване на достъпа до медицинска помощ на гражданите, особено в по-малките населени места, където по принцип има съществен недостиг на медицински специалисти. Доктор Дариткова отбеляза, че една голяма част от изпълнителните директори и управителите на държавни и общински болници са практикуващи лекари или лекари по дентална медицина, поради което, ако не бъдат приети предлаганите нормативни промени, ще бъде отнета възможността им да упражняват професията си и ще бъдат поставени в дискриминационни условия спрямо останалите лекари. Тя подчерта, че е изключително некоректно лекарите и лекарите по дентална медицина да бъдат изправени пред избора дали да бъдат изпълнителни директори, съответно управители на лечебни заведения, или да упражняват професията си и да оказват необходимата медицинска помощ на своите пациенти. Приемането на настоящата законодателна инициатива ще даде възможност на лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения – публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия, да упражняват професията си и ще гарантира достъпна медицинска помощ на българските граждани, особено в малките населени места, както и в труднодостъпните и отдалечените райони, където липсата на достатъчно медицински специалисти представлява сериозен проблем. Министър Ангелов изрази подкрепа за предлагания законопроект, тъй като по този начин ще се гарантира правото на изпълнителните директори, съответно управителите на лечебни заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения да упражняват професията си и ще се осигури достъпна медицинска помощ на българските граждани, особено в районите, където е налице недостиг на медицински специалисти. Подкрепа за предлаганите нормативни промени се изразява от Министерството на икономиката,

като се пояснява, че те са изключително навременни, предвид изтичането на преходния период за привеждане органите на управление на държавните и общинските лечебни заведения в съответствие с изискванията на Закона за публичните предприятия. писменото становище на Министерството на финансите се посочва, че предвиденото със Законопроекта изменение в Закона за лечебните заведения е обосновано и следва да бъде подкрепено. Същевременно по отношение на предложеното допълнение в чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия се обръща внимание, че всички публични предприятия, в това число държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ – публични предприятия, следва да бъдат обект на еднакви изисквания и правила, предвидени в Закона за публичните предприятия. По своята философия и същност действащото ограничение е свързано с необходимостта от осигуряване на достатъчно време за изпълнение на възложените задължения на управителите или изпълнителните директори на публичните предприятия с оглед постигане на ефективно и ефикасно функциониране на същото. Подчертава се, че приемането на разглежданата законодателна инициатива ще постави управителите или изпълнителните директори в положение на решаващ орган и на изпълнител по отношение на едновременно заеманите длъжности. В хода на дискусията народните представители поставиха конкретни въпроси във връзка с текстовете на някои от предлаганите разпоредби. Беше посочено, че тези нормативни промени е следвало да бъдат предложени и приети при предходното изменение на Закона за лечебните заведения, съответно на Закона за публичните предприятия през месец септември 2020 г. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: 16 гласа „за“, без гласове „против“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-117,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

На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2021 г., Комисията по икономическа политика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение на Закона за лечебните заведения. В сферата на компетентност на Комисията по икономическа политика и туризъм попада предлаганото изменение в Закона за публичните предприятия. Действащата разпоредба на чл. 20, ал. 3 от Закона забранява на лица, работещи по трудов по трудов договор или по служебно правоотношение, освен преподаватели във висше училище, да бъдат членове на органите за управление и контрол на публични предприятия. Това възпрепятства лекарите и лекарите по дентална медицина, които са директори или управители на лечебни заведения, които са публични предприятия, да упражняват професията си и би довело до ограничаване на достъпа до медицинска помощ на гражданите, особено в по-малките населени места. С предложеното изменение се цели да се създаде изключение по отношение на забраната членовете на органите за управление и контрол на лечебните заведения по чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения да не могат да работят по служебно или трудово правоотношение. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, № 054-01-117, внесен от Даниела Дариткова на 16 декември 2020 г.“ Благодаря Ви, госпожо Савеклиева. Становище на вносител. Заповядайте, госпожо Дариткова.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 приемането на Закона за публичните предприятия през 2019 г. Лечебните заведения, които са с преобладаващо държавно и общинско участие, попадат в приложното поле на Закона. В тази връзка и във връзка със спецификата на дейността, която упражняват лечебните заведения, възникнаха няколко проблема. Тези проблеми следваше да се решат след приемането на България в чакалнята на еврозоната, защото Законът за публичните предприятия беше едно от условията, което се изискваше от наблюдаващите органи, за да може България да бъде приета за пълноправен член в чакалнята на еврозоната и Банковия съюз. Проблемът, който възникна, беше във връзка с това, че имаше забрана управителите на лечебни заведения, както и всички управители – изпълнителни членове на управителните органи на публични предприятия, да изпълняват други дейности дейности по служебни или трудови правоотношения. В тази връзка през септември предприехме законодателна инициатива, която да позволи тези управители да могат да работят като преподаватели, защото това пряко касаеше управителите на лечебни заведения, които са доказани професионалисти и експерти експерти в своята област. Благодаря, че залата тогава подкрепи това предложение. Това, което променихме по отношение на лечебните заведения през есента, е да намалим борда на директорите – да не е така, както се изисква в Закона за публичните предприятия, а да остане старата численост на бордовете на лечебните заведения, на които – съответно на търговската им форма се налага да имат такъв управителен орган, тоест не петима, както се предвиждаше за другите публични предприятия в Закона за публичните предприятия, а трима. И понеже не можахме да намерим тогава съгласие и решение по отношение изпълнението на лечебната от управителите на лечебни заведения, отложихме с четири месеца влизането в сила на този закон. Търсихме варианти за решение през Закона за здравното осигуряване или по друг начин, но в крайна сметка бяхме сезирани от Националното сдружение на общинските болници и от други лечебни заведения, че наистина подобна разпоредба ще затрудни достъпа на българските граждани до медицинска помощ. Управителите на лечебни заведения на общинските и на държавните болници участват в лечебния процес и е нормално те да могат да практикуват професията, защото това, при дефицит на специалисти, гарантира достъпа на българските граждани до качествена медицинска помощ. Затова и допускаме изключението, което аз се надявам, че днес ще подкрепите, за управителите на публични предприятия, които изпълняват дейност като лекари или лекари по дентална медицина съгласно Закона за лечебните заведения. Това, което сме променили в Закона за лечебните заведения, е приемането на правилата за избор на управителни органи и премахването на възможността министърът на здравеопазването да удължава договорите на управители на лечебни заведения, защото трябва да имаме единни принципи за избор на управителните органи на лечебните заведения, които са публични предприятия по смисъла на Закона за публичните предприятия. Смятам, че залата ще подкрепи тези законодателни предложения и моля това да се случи в съкратени срокове, защото

изпълнявайки лечебна дейност, да се гарантира достатъчен обем на медицинска грижа за гражданите във всяка една точка на страната. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, госпожо Дариткова. Откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Господин Михайлов.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! За мен е изключително неудобно да присъствам сега в тази зала на една поредна нелепица, състояща се в това – няколко месеца след приемането на една промяна в Закона, която при дискусиите на 25 септември, пред мен е стенограмата, ще имате по-късно възможност да се запознаете с части от нея, внимателно, професионално, сериозно обяснявахме на управляващите, че това, което се приема в момента, е абсолютно несъобразено с условията и принципите на работа на здравната система в България. Бяхме обвинени в какво ли не тогава – че не разбираме терминологията, че не разбираме същността на промените. Бяха притиснати Вашите коалиционни партньори с така наречената – доктор Поповски, как беше – коалиционна култура. Не знам дали безхаберието може да се прикрива с коалиционна култура, да се приеме с валяка на мнозинството, въпреки че идваха Ваши колеги да се извиняват за всичко това, което се случва в залата и да казват, че някой ден – ето го, денят дойде – това ще се оправи. Само че нищо не се оправя в българското здравеопазване. Аз си спомням, връщайки се назад, понеже приключваме целия този период на Четиридесет и четвъртото народно събрание, как започнахте с първия бюджет да се опитвате да лишавате българските граждани от иновативни лекарствени средства и достъпа до тях, как през Закона за лекарствените средства накарахте тежкоболни български пациенти да си купуват сами лекарствата, вместо да бъдат подпомогнати от държавата. В най-голямата криза, която засяга цялото ни общество, тук ни вкарахте ковид кризата, вкарахте ни в едни тъмни гласувания, в кавички, в които приемахме някаква според Вас реална, точна диверсификация на ваксините. А сега, след изтегления вече, вече, спечелили Вашия диверсификационен, така да се каже, бонус, който не може да се справи с Европейската комисия, има проблеми с нея, ние отново ще бъдем изправени пред проблеми с най-важното нещо в България в момента – имунизационния календар. И аз не мога да разбера – и в Комисията това се случи, и сега се случва, вносителят да ни обяснява с назидателен тон, с патос какво добро се прави за българското здравеопазване. Четири години минаха, колеги! Нищо добро не му се случи, няма да му се случи и до края на мандата на това Народно събрание. И, слава богу, че, както я нарекохме тогава, тази Вавилонска кула ще се срути от законодателни нелепици и ще отиде в историята. Тежко и горко обаче на следващите парламенти, които ще трябва да оправят грешките, които са направени сега, в това Четиридесет и четвърто народно събрание. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми професор Михайлов, аз наистина много се напрегнах, за да разбера защо продължавате упорито да твърдите, че септември месец ние сме внесли тази промяна? Може би или не искате да разберете, или наистина сте се заблудили от законодателната техника, която използвахме тогава. През септември, за да променим текста на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия, ние дадохме цялостна редакция, защото имаше неточности от гледна точка на използваните термини. И сега ще Ви прочета първия вариант на текста на Закона, който е приет на 8 октомври 2019 г.: „Чл. 20. 20. (3) Не могат да бъдат управители изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по трудов договор или по служебно правоотношение.“ Това, което внесохме ние през септември, за да дадем възможност на управителите на лечебни заведения да преподават, беше цялостна редакция на този член, но ние не сме го въвели тогава, той беше факт. съгласно приетите текстове в залата, чл. 20, ал. 3 гласи: „Не може да бъдат управители изпълнителни членове на съветите на директорите и на управителните съвети лица, които работят по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище“. В този смисъл ние сме изпълнили последователно прецизирането на текстовете по отношение на лечебните заведения. И не мисля, че това трябва да бъде укоримо от опозицията, защото всъщност ние прецизираме Закона по отношение на лечебните заведения – публични предприятия. повечето колеги са го разбрали. Моля Ви да не манипулирате повече залата, да не манипулирате и Вашата парламентарна група, защото смятам, че и тогава, и сега промените заслужават подкрепа от всички парламентарни сили. Благодаря. Втора реплика – доктор Поповски. Изказване ли искате? Ако няма втора реплика, дуплика – господин Михайлов.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаема колега Дариткова, аз не мога да се начудя на този опит – аз Ви познавам повече от 10 години, Вие сте един много интелигентен колега, тук обаче не е мястото – в тази зала, да жонглирате с фразите и да размествате центровете на този законодателен процес, на тази инициатива, като измествате услужливо проблема от възможността за преподавателска дейност, което не е и не беше никога никакъв сериозен проблем за ръководителите на лечебни заведения. Най-големият проблем беше, че с тази инициатива Вие им забранявахте да работят, а при този кадрови дефицит, при условие че повечето от ръководителите на лечебни заведения са изявени клиницисти, това беше пълен абсурд. И тук стигаме до един по-голям абсурд – аз Ви го казах тогава, сега не ми се влиза в тези дебри, само ще го спомена – с това упорство да вкарвате дълбоко като търговски дружества лечебните заведения, където не им е мястото изобщо, и в Закона за публичните предприятия, и произтичащи от това... Искам да Ви напомня тук, доктор Дариткова, че и сега Министерството на финансите има остро негативно отношение към Вашата поправка, защото самата дейност на лечебните заведения е несъвместима с характеристиката на едно търговско дружество. Благодаря Ви, господин Председател.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Отново искам да направя малка ретроспекция на тези поправки, за да стане ясно на залата. Онази поправка 2019 г., която я правим в Закона за публичните предприятия, е тежко изискване към България за влизане в еврозоната. Затова професорът донякъде е прав, че щяха

Приемайки този закон и влизайки в чакалнята на еврозоната, трябваше след това ние, щем – не щем, да направим тези поправки, първо, 2020 г. есента – точно година след онази поправка 2019 и сега, последната поправка, която внася доктор Дариткова, за да можем да разрешим на лекарите от съответните малки поликлиники и болници да си работят по специалността. Простички, елементарни неща. Нямаше никакъв друг вариант как да постъпим в настоящата ситуация. Дори в момента в моя избирателен район Плевенският общински съвет гласува една наредба, която след това ще трябва да поправи точно заради тази поправка, която ще приемем днес. Даже аз имах предложение да извадят тази точка от дневния ред, за да може, след като приемем цялостно Закона на второ четене, да се направи общинската наредба. Няма значение, c'est la vie, аз Ви го казвам като принципно движение в динамиката на нещата. Ние нямахме друг вариант.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Считам, че Законопроектът, който беше внесен днес от доктор Дариткова, с удовлетворение и, бих казал, радост ще се приеме от абсолютно всички в тази зала. Искам да стане ясно тук на всички, този законопроект всъщност разрешава един проблем, който настъпи – тук трябва да го кажем, от това, че лечебните заведения са търговски дружества. И тъй като те са търговски дружества, и законите, които ни се налагат от Европейския съюз, и то за влизането във еврозоната, наложиха именно тези промени. Искам да споделя тук нещо, с което се спекулира непрестанно от тази трибуна от хората отляво и някои хора, които управляваха лечебни заведения и говорят за иновативни лекарства, при положение че някои директори закупуваха лекарства и лекарствата пристигаха след две години. Така че хора, които говорят за иновативни лекарства, и то в онкохематологията, някак не мога да приема, защото критиките, отправени тук, към законопроектите, които внася Политическа партия ГЕРБ, са в името на това здравеопазването в България да се подобри. Да, има много грешки, има много слабости още от създаването на самата система и ние в целия си път се опитваме, доколкото е възможно, да изправим тези, така да се каже, проблеми, които спъват здравеопазването. Тук от тази трибуна трябва да заявим – тъй като може би това ще бъдат последните законопроекти в сферата на здравеопазването, трябва високо и ясно да кажем на всички български граждани, да кажем на всички български лекари и хора, които се занимават с медицина, че това, което ни предлагат нашите опоненти във „Визия а именно БСП, е да се премахнат лечебните заведения – искам всички хубаво тук да чуете – да бъдат търговски дружества. Тоест да се върне системата от 1989 г. и да заработи принципът на Семашко – любимецът на лявата част. Тоест всички лечебни заведения да бъдат еднакви, да има уравниловка, всички да получават еднакви пари, всички да се върнем назад във времето. Това е носталгията към миналото. Уважаеми дами и господа, днес това, което правим с тази поправка – даваме възможност на всички лекари, които имат желание да се кандидатират, да бъдат ръководители на лечебни заведения. Освен ръководители на лечебни заведения да могат и да преподават. Аз ще припомня тук на тези, които не знаят, че че един преподавател, съответно лекар в дадено отделение, беше на два трудови договора – това може би се забравя – единият договор към лечебното заведение, а другият към университета. Така че, много моля, когато се говори тук за здравеопазване, да нямаме къса памет и да не критикуваме на парче. Нека погледнем най-напред ние какво сме направили в сферата на здравеопазването, с какво сме допринеси в сферата на здравеопазването и тогава да излизаме тук и да правим внушения и спекулации. Мисля, че Законопроектът, който беше внесен от доктор Дариткова и Политическа партия ГЕРБ, ще бъде приет – и аз съм убеден, с пълно единодушие в тази зала, защото това е само в полза на лечебните заведения. И ще завърша. Не във всеки град, не във всяка болница има достатъчно кандидати, за да управляват, защото управлението значи отговорност, управлението значи ангажимент, управлението на едно лечебно заведение е свързано с визия, с програми, с финанси, с доклади и така нататък, доста административна работа. Всеки един колега, който работи в по-малка болница, ще предпочете да упражнява своята професия и да има грижата единствено и само за пациентите си. Така че, много моля от тази висока трибуна да не правим внушения, да не правим обръщения към българските граждани, с които да ги плашим. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря, господин Иванов. Реплика – господин Михайлов.

Аз не съм учуден от разбърканите словосъчетания и потпури от мисли, които бяха споделени от колегата Иванов през предхождащите две минути. Искам да го предпазя от внушение на самия него в неговото изказване, тъй като подобни внушения, ако не се защитят по някакъв начин, могат да му костват сериозни обяснения, и то не в тази зала. Но всички тези подмятания, които Вие правите в момента, и всичко това, което се опитвате с нестройната конструкция на Вашата реч да защитите, включително и нападенията срещу програмни проекти на други политически сили, нямат нищо общо с реалния факт, че в момента извършваме поправка на една Ваша законодателна нелепица. Това е същността на дебата,

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин Иванов! Уважаеми колеги, от това, което чуваме в пленарната зала като изложение на управляващите, объркването при Вас, колеги, е тотално. Един от управляващите казва, че наредба на общински съвет трябва да спре законодателство в друг въобще не е разбрал за какво става въпрос! Уважаеми колеги, с тази поправка се изменя на практика една абсурдна ситуация – ситуация, пред която промените в Закона за публичните предприятия изправиха българските лекари да избират между управленски функции и пряка лечебна дейност. Това е най-големият абсурд, който предлага сегашната ситуация. аз искам да предупредя управляващите: уважаеми колеги, усещането за самодостатъчност на която и да е управленска формация винаги води до лоши резултати за управляващата коалиция. Ако Вие от управляващите – от ГЕРБ и „Обединени патриоти“, се научите да правите разлика между секирата, скалпела и перото, тогава ще отговорите на обществените очаквания. В момента – в този случай, Вие сте изправени пред деликатната ситуация да се обяснявате за това, което сте направили преди.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми доктор Иванов, тъй като споменахте във Вашето изказване за това, което е било преди,

Моето мнение и на хората е, че Вие съсипахте българското здравеопазване, било то от страна на специалисти, било то от страна на инфраструктура, било то за доболнично, било то за болнично образование. Вие де факто съсипахте българското образование

здравеопазване… Образованието също така върви, тъй като то е свързано. …хаосът е пълен. В момента отменяме нещо, което Вие сте приели и, за съжаление, това е практика на управлението на ГЕРБ. За съжаление, всички сфери са съсипани – и здравеопазването. Виждате, че хората Ви дават конкретна оценка. За българското здравеопазване вина за хаоса носите Вие от Политическа партия ГЕРБ.

Заповядайте, господин Иванов. Изключително сериозен съм. Ако следвам това, което Вие се опитвате да ми подскажете, трябваше да прекъсна всички реплики.

случая с този закон ние акцентираме, прецизираме и даваме възможност на всички онези лекари, които работят в лечебните заведения, да имат правото и да управляват и да преподават. Прецизираме един законопроект, който беше внесен от Министерския съвет, и ние всъщност сега правим това прецизиране, за да не могат да бъдат ощетени. Ако не е ясно, казвам го за втори път.

ние всъщност се опитваме да прецизираме, да фактализираме, да направим точно и ясно как и по какъв начин, кой има право да управлява лечебните заведения.

Както и образованието, всъщност дават възможности на лекарите да се квалифицират и изграждат като специалисти. Но искам само това да отбележа – да, ето тук няма безгрешни. Аз искам да заявя от тази трибуна безгрешни няма. Да, Политическа партия ГЕРБ направи доста неща, но не ги направи последователно, бих казал – в определен момент, а хаотично. Прав сте, ние имаме – ще повтаря два пъти – голям, голям дълг

политически сили, които присъстват тук, и тези, които не присъстват. Искам да се обърна към Вас и да кажа, че аз се занимавам със здравеопазване и изучавам здравеопазването доста години, но без – тук искам да бъда чут от всички, единна – говоря, единна политическа доктрина, без всички да се обединим около принципи за това как ще бъде реформирано здравеопазването за 20 години напред – чуйте ме хубаво, за 20 години напред. Тъй като здравеопазването е консервативно, ние никога – от тук присъстващите в момента политически партии или тези, които ще влязат, ако нямаме единно мнение, ако нямаме допирателни точки, едни принципи, върху които да се обединим – никога, никога няма да постигнем здравеопазването, което хората очакват от нас като политици. Благодаря Ви. Извинявайте още веднъж, че превиших времето.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Ще се абстрахирам от менторския тон, който преждеговоривши се опитаха да наложат от тази трибуна. Не знам какво ще обединявате, не знам как ще създадете единна здравна политика за 20 години напред! Това, което демонстрирате в момента, е абсолютна липса на капацитет, създаване на законодателен хаос, оправдание за неща, които Вие създадохте и забъркахте. Категоричното ни мнение е, че предложената законодателна промяна блестящо се вписва в рубриката „проба – грешка“. Създадохте абсолютно недопустими ситуации, при които един закон противоречи на друг, ситуация, при която изключенията, които са разписани, са повече от принципа и правилото, заложени още при внасянето на даден законопроект. Ако има нещо, което утвърдихте през годините, през които управлявате, уважаеми колеги, това е постоянното усещане за непостоянство в тази система. Някои наричат това законодателен хаос и това са хората, които работят в системата. Поставете се на мястото на хората, които трябва да прилагат решенията, които сме взимали тук. Да, през 2019 г. – в края на 2019 г., се приема текст, с който трябва да отговорим на очаквания, свързани с влизане в чакалнята на еврозоната. Само преди няколко месеца предложихте друг текст, с който уж регламентирате как ще функционират лечебните заведения в контекста на публичните предприятия. Наложихте забрана, а сега в момента – няколко месеца по-късно, внасяте поправка, с която се опитвате да поправите старата грешка. Така че малко по-внимателно с този менторски тон – да учите всички как трябва да се държат, какви трябва да са им идеите и какви трябва да са им стратегиите за развитие на сектор „Здравеопазване“. Истината е, че предложената промяна е правилната, защото поправя старо предложение, с което забраняваме на директорите на лечебните заведения, и то на общинските лечебни заведения, да работят като лекари. Това е правилното решение и ще бъде подкрепено най-вероятно от цялата зала. Остава въпросът обаче, че прилаганата законодателна техника в края и на този мандат задълбочава законодателния хаос в системата. Не може през един закон да променяте едно, в Преходните разпоредби в друг закон да разписвате друго и в трети закон да се опитвате да поправяте стара грешка. За нас е озадачаващо, че Министерството на финансите продължава аргументирано да бъде против тази поправка. (Реплики.) Те имат своите аргументи, но ние трябва да можем да обясним, че когато на две трети от територията на държавата няма нормален достъп до здравеопазване, имаме право да разрешим директорите на болници, като тези в Мадан, Крумовград, Момчилград, Павликени, Тервел и къде ли не, могат и трябва да работят. Защото тези болници без друго не разполагат с достатъчно специалисти и ако този специалист работи и във вътрешното отделение, в хирургичното отделение, значи той прави това, което може да прави, за да помага на хората. Ето това са аргументите, с които ние понякога трябва да опитваме да защитаваме българската позиция. Ние сме против заради конюнктурата днес – защото Европа иска или трябва да отговорим на изискванията за еврозоната, да променим законодателството и след два месеца отново да предприемем други действия в обратната посока. Това ни представя като изключително непредвидими партньори пред всички институции. Друг е въпросът какъв сигнал даваме към работещите в системата. Така че опозицията не е виновна за създалата се ситуация. Напротив, смирете се, защото опозицията не може да бъде обвинявана, че е поставила един въпрос или не е поставила, че е внесла предложение или не е внесла предложение. Вие сте тези, които управлявате системата, и ще трябва да носите отговорност за тази система. А иначе да, невинни няма. Въпросът е, че за 11 години – времето, през което управлявате, имахте достатъчно време да видите проблемите и да потърсите решението им. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Реплики? Реплика – господин Попов.

Благодаря, уважаеми господин Председател! Уважаема госпожо Джафер, аз съм съгласен с голяма част от Вашето изказване, но може би трябваше да кажете на колегите отдясно, че опитът за поправяне на един законодателен гаф, всъщност на поредния законодателен гаф, е всичко друго, но не и прецизиране на законодателството. И както се казва, отговорно би било те да дойдат на тази трибуна и да кажат: да, сгрешихме, опитваме да поправим своята грешка. Защото, както се казва: признат грях – половин грях, но не виждаме това тяхно поведение да се случва по този начин. Благодаря

Има сектори, които изискват пълен политически консенсус по отношение на действията, които трябва да се предприемат. Здравеопазването е подобен сектор. Бяха допуснати много грешки. Обективният анализ на ситуацията в момента показва, че се изискват обединени усилия – за това всички нямаме никакво възражение. Но да се отрича, че подобни законодателни инициативи са наистина блестящ пример на това как се прави проба – грешка, прави се опит да се оправи грешката, отново грешка и отново грешка и някой да се опитва да излезе тук и да се представи изцяло в бяло наистина е изключително контрапродуктивно. А законодателството изисква не подобни усилия, а изисква прецизиране. Неслучайно говорим за оценка на въздействието, когато се предлага промяна. Ние като опозиция сме достатъчно коректни и заявихме, че за важни решения в здравеопазването, особено в условия на пандемия, ще подкрепяме усилията на институциите и на мнозинството. Но ние искаме да показвате, че знаете какво правите. Не може Министерството на финансите, уважаеми колега – към Вас като отговор на Вашата реплика, да има отрицателно становище по Законопроекта,

Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи Изпадаме в парадоксалната ситуация, когато това, което пледирахме през месец септември, изведнъж се превръща в наша вина, а сега ни убеждават, че това е правилното и като че ли ние сме против. Не, ние ще го подкрепим, защото това е правилната теза българските лекари, част от които са в ръководните органи на болниците, да могат да упражняват своята лечебна дейност. Но за какво става дума? Трансформирането на българските болници в публични предприятия доведоха до редица проблеми. Те предстоят, може би не в този състав и в този парламент ще бъдат разглеждани, но те ще бъдат разглеждани. За какво става дума? Ако не се лъжа, в края на месец февруари изтича срокът, в който Министерският съвет трябва да каже как вижда бъдещето на българските болници – като търговски дружества или не? Защото Законът за публичните предприятия допуска българските болници да не бъдат търговски дружества и Министерският съвет трябва да вземе своето решение. На второ място, ние вече няколко месеца се правим, че не знаем кой трябва да управлява българските болници. По Закона за публичните предприятия българските болници, уважаеми колеги, трябва да се управляват от Агенцията за публичните предприятия и съответно от техния принципал – министъра на икономиката. Това е нонсенс, но това е Законът. Оттук нататък тези български болници ще бъдат управлявани не от министъра на здравеопазването. Парадоксално, нали?! И за тези, които твърдят, че ние имаме тези, които не са работещи. От началото на пандемията, уважаеми колеги, българските болници работят на бюджет. Това, което ние пледираме – с поправката, с която им даваме право те да получават 85% от бюджета си на исторически принцип, фактически те работят на бюджет и се справят нелошо. Тогава защо не трябва да обсъдим тази възможност, която е точно адекватна за състоянието на нашата страна? Тези и други въпроси ще бъдат поставени – те не бяха разгледани от управляващото мнозинство, не бяха приоритетни, но обществото и историята ги изискват. Така че бъдете малко по скромни, а пък ние ще подкрепим тази поправка, която практически е наша. Благодаря Ви. Благодаря. Реплики? Госпожа Дариткова. Уважаеми доцент Йорданов, имаше много неточности във Вашето изказване. Важно е наистина да бъдем прецизни, защото по никакъв начин не се променя собствеността на лечебните заведения и принципалът им. По съвсем друг механизъм Законът за публичните предприятия навлиза в територията на лечебните заведения. По Закона за публичните предприятия ще функционират управителните органи на лечебните заведения, които съгласно формата си на собственост влизат в приложното поле на този закон. Управителните органи на лечебните заведения ще се избират както досега. Единствено за осем големи публични предприятия ще трябва да вземе решение Министерството на здравеопазването съгласно Правилника за приложение на Закона за публичните предприятия – дали то да прави конкурсите за управителните органи, или да даде възможност на Агенцията за публични предприятия, или по смесен способ. Такова е действащото законодателство. И въпреки останалите внушения Законът за публичните предприятия касае само управителните органи. Законът за лечебните заведения – законът, който определя начина на функциониране на лечебните заведения, Законът за здравното осигуряване е този, който определя

даваме възможност, която досега на управителите на лечебни заведения се вменяваше чрез договорите им за управление. И досега управителите трябваше изрично да сключат договор с принципала бил той общински съвет или министър на здравеопазването, и в него да се даде възможност те да упражняват медицинска дейност. Влизайки в приложното поле на Закона за публичните предприятия, ние правим това изключение. Нормално е Министерството на финансите да възразява, защото за него е важно органите, които наблюдават процесите на присъединяване на България към еврозоната, да имат спокойствието, че нормативната уредба, която сме приели, е устойчива. Аз се надявам, че с аргументите, които имаме от страна на общинските болници и всички други изпълнители на медицинска помощ, ние ще можем да убедим, че лечебните заведения заслужват това изключение. Това е изключение, а не поправка. Много моля наистина да бъдем прецизни и в никакъв случай да не допускаме една такава малка поправка да се превърне в пледоария за цялостното устройство на здравната система. Ние сме били отговорни и носим своята отговорност за това.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да направя реплика на доктор Дариткова – нещо, което направих и на заседанието на Комисията. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Извинявам се, госпожо Найденова, репликата Ви е към доцент Йорданов

Уважаема доктор Дариткова, мисля, че Вие въобще не сте права, защото не сте влезли в същността на Закона. От момента на трансформирането на българските болници в публични предприятия ролята на държавата каква е? Министърът на икономиката! Да, за някои от тях може да бъде възложено на министъра на здравеопазването да кадрува управителните органи и дотук. Оттам нататък по смисъла на Закона за публичните предприятия той нищо не може да им възложи. Абсолютно нищо! Ако иска в спешна ситуация да им възложи, трябва да извади финансирането. Така че Вие превърнахте българските болници свободно съществуващи електрони в публичното пространство, които зависят само от мениджърските умения на техните ръководни органи. Ние искаме всичко да бъде съгласувано и Министерството на здравеопазването да координира дейността на всички лечебни заведения, включително на българските болници.

Днес моето изказване е събрано само в четири точки, но все пак то е малко всеобхватно, защото аз съм човекът, който се въздържах при гласуването в Комисията. Кои са ми причините? Първо, считам, че систематичното място на направеното предложение не е в Закона за публичните предприятия, а е в специализирания закон – Законът за лечебните заведения. Нещо, което вносителят би имал време и можеше да направи и да го предложи на Комисията. Второ, не съм съгласна с мотивите, които вносителят споменава в частта „Достъпност“. Считам, че с нищо няма да се подобри и сега лошото състояние на достъпността по отношение на медицинските услуги. Тъй като причините за лошото състояние е в това, че те са комплексни и искат комплексно решение, а това предложение просто нищо няма да реши. Трето, договорът за управление е нещо много по-различно от договора с Националната здравноосигурителна каса и въпреки че има причина и следствие, много моля това ясно да бъде разграничавано. И последно, нещо, което има отношение към търговските дружества, това е, че не знам дали доктор Дариткова си дава ясната сметка, че с направеното предложение, за което след малко ще натиснем бутоните, ние стартираме здравната реформа. Хвърлям този камък, защото с това предложение ще бетонираме търговските дружества – нещо, с което ние от опозицията не сме съгласни. Тръгваме в една посока и аз лично не знам дали това е правилната посока, доктор Дариткова. Аз смело мога да твърдя, че Вие по този начин давате начало на една реформа в здравеопазването, тъй като публичните предприятия трябва да бъдат реорганизирани. Спирам дотук. Нека следващото Народно събрание да се потруди в тази посока, но лично аз не съм оптимист за посоката, в която Вие – управляващите днес, водите здравеопазването. ПРЕДСЕДАТЕЛ Реплика? Не виждам. Изказване – заповядайте, господин Тасков.

съм внесла кратичък законопроект от два конкретни текста. И това е да се даде възможност на управителите на лечебни заведения да упражняват медицинска дейност нещо, което в Закона за публичните предприятия е недопустимо по отношение на управителите на останалите публични предприятия, във връзка с конкретния предмет на дейност. Затова моля наистина да оставим гръмките изказвания, да се концентрираме върху Законопроекта, който имаме в момента, и да дадем възможност спокойно болниците да сключват договори с Националната здравноосигурителна каса и техните управители във всички населени места да имат възможността да предоставят и медицинска помощ на населението, освен да управляват и менажират лечебните заведения. Явно трябва наистина доста дълго да беседваме по темата за това кой нормативен акт какво урежда в сферата на здравеопазването, но да се върнем към предмета на днешната законодателна инициатива, за да може наистина да бъдем достатъчно ясни и хората, които не са в здравната сфера, да не се объркат съвсем и да подкрепят това наше предложение. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря. Заповядайте, господин Тасков. Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Иванов, абсолютно и категорично ще подкрепим тази поправка. В края на краищата това касае наистина сключването на договори с Касата на общинските болници и да има наличието на такива управители. Но смятам, че не бива и не е почтено да бъдем упреквани в някаква носталгия към системата „Семашко“, към уравниловка, най-малкото. Системата „Семашко“ вече на практика е неприложима в България по причините, че имаме абсолютно разградена здравна инфраструктура. За уравниловка в никакъв случай не можем да кажем, че говорим, точно обратното: за достойни базови заплати за медицинския персонал – лекари, сестри и санитари, в зависимост от опита, квалификацията, резултатите и възможностите, но това е абсолютно различно.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

Въпреки дългата дискусия не бяха направени никакви заявления за промени в първоначално предложения законопроект и на основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание във връзка с почти единодушното гласуване,

като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения“. § 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Процедура – моля да поканите министър-председателя в парламента… (Шум в ГЕРБ.) Момент, колеги! На основание чл. 128 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,

докладва в залата. Смятам, че това е съвсем нормално, това е европейска практика. Министър-председателят дали днес, или ако днес не може – утре, предполагам, той е подготвен човек относно приоритетните ни теми и досиета, които касаят Португалското председателство, наистина да дойде и да обясни на народните представители кои са приоритетите на Министерския съвет, а също така и да отчете, разбира се, приоритетните теми и досиета по време на Германското председателство. Тъй като там беше наистина едно доста вълнуващо Председателство, което касаеше, в частност нашата страна, разбира се, станахме и известни, и бяхме доста активни, с което не позволихме на съседна нам държава европейското си развитие. Затова Ви моля министър-председателят да бъде поканен в залата

По тази тема говорихме на Председателския съвет – господин Вигенин присъстваше, надявам се да Ви е информирал. Както виждам, не Ви е информирал какво решихме. За пореден път такава процедура…

представители на този председателски съвет. И тъй като след проверката, която вероятно сте направили, никой от нас не беше информиран какви са намеренията Ви, предполагам заради това господин Стойнев като председател на Комисията по

в края на краищата за страната, би трябвало той да си изпълни този ангажимент, какъвто впрочем мисля, че от няколко години не е изпълнявал по чл. 128 на Правилника. Благодаря. Благодаря, господин Вигенин. В момента имаме Програма, по която работим. За тази седмица Вие знаете как може да се случи процедурата, а за другата седмица ще Ви информирам за Програмата. Господин Свиленски,

кога премиерът трябва да дойде тук за конкретния повод и това е на всеки шест месеца. Няма нужда от гласуване, няма нужда от чл. 53, няма нужда от чл. 113. Той просто на шест месеца веднъж трябва да дойде ей тук на това място, където още не е сядал – година и шест месеца ще станат,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В условията на паричен съвет фискалната политика е единственият инструмент за пазарно регулиране, за стимулиране на растежа и за преструктуриране икономиката по критериите на засилващата се пазарна конкуренция в Европейския съюз и на равнище световно стопанство. Повече от учудващо е нежеланието на правителството на ГЕРБ вече цяло десетилетие да не променя наследената данъчна политика, и по-точно плоския данък. Националния статистически институт и Българската народна банка категорично доказват, че той не носи положителни фискални, инвестиционни и социални ефекти за страната ни. У нас делът на бюджетните приходи от данъци върху доходите спрямо БВП е по-нисък от европейските страни с прогресивно данъчно облагане. Всъщност няма нито една развита страна в света, която да е прилагала плосък данък като средство за стимулиране на икономиката и подобряване на жизнения стандарт. ГЕРБ поддържа през последните години дял на бюджетните приходи в БВП в границите на 35 – 37%, което е с около 10% по-ниско от средните европейски показатели, или става дума за около 10 млрд. лв. годишно, които влизат в частни джобове, вместо в бюджета в полза на целия български народ. Никакво покритие не намират пропагандните твърдения на отиващото си управление за големи успехи в събиране на данъците. Само през август 2018 г. бяха открити четири нелегални фабрики за цигари. Фабрики, тирове, работници, останали извън погледа на кметове, на НАП, на финанси, на митници, на МВР и прочие, очевидно приспани с недуховни стимули държавни институции. А пък премиерът Борисов и неговият Министерски съвет сами отчетоха 700 млн. лв. неплатени данъци от организирана престъпна група в хазартния бизнес, която очевидно успешно е инкорпорирала герои от регулиращи органи, министри и други висши чиновници, които би следвало да са вече субект на правораздавателните органи. Сега вероятно предстои да плащаме също така десетки милиони по предстоящи дела в Страсбург. Впрочем и български съдебни състави вече отсъдиха неправомерно отнемане на лицензи, запорирани имущества, активи и други. Генерална дирекция „Бюджет“ на Европейската комисия многократно предупреждава писмено Министерството на финансите и Агенция „Митници“ за недопустими практики на измами при остойностяване на вносни стоки, при което Общността, а и България в известна степен губят стотици милиони евро. Започнали са процедури, в резултат на които може да се окаже, че ще бъдем осъдени от Европейския съюз да плащаме компенсации в стотици милиони евро. Не се потвърдиха и пропагандните очаквания, че по-ниските данъци у нас ще привлекат чужди инвестиции. Точно обратното – в сравнение с предкризисния период 2007 – 2009 г., тоест преди въвеждането на плоския данък, преките чужди инвестиции в България са намалели, колеги, осем пъти. Особено драматично е свиването им през последните три години, като фактически те стават по-малко от помощите в пъти, които изпращат наши сънародници от чужбина. Ще Ви дам едно сравнение. Трагедията с чуждите инвестиции е, че в България те са около и под 1 млрд. евро, както казах: осем пъти по малко от предкризисния период. В съседна Сърбия миналата година инвестициите са 4 милиарда и 200 милиона. четири пъти повече от България. Знаете, че Сърбия не е член на Европейския съюз, не ползва помощни предприсъединителни фондове, които трябваше да привлекат допълнителни чужди инвестиции. В края на мандата си в рамките на Европейския съюз ГЕРБ и подвластниците му отчитат най-ниски чужди инвестиции, както казах, които не доведоха до увеличение на инвестициите в България, не доведоха до увеличение на жизнения стандарт. Няма съмнение, че плоският данък и робуването на откъснати от реалните социално икономически показатели големи успехи в кавички, с нисък държавен дълг, кредитен рейтинг и чакалнята на еврото няма как да скрият тази твърда нерадостна картина. Първо, за последните 10 години държавният ни дълг е удвоен, а в периода 2017 – 2020 г. са изтеглени 18 млрд. лв. Общото равнище на дълга, което оставя това правителство, наближа 40 млрд. лв. Второ, кредитният рейтинг се отнася за възможността на държавата ни да изплаща своите дългове. Да, на този етап това все още не е сериозен проблем, но ако тенденцията по масирано теглене на държавни заеми не се обърне, скоро ние ще влезем в капана на дълговата спирала. Още повече че още от догодина имаме значими плащания по този дълг, които настъпват поради падежа по обслужване на дълга. Трето, не е ли очевидно, че влизането ни в Банковия съюз и чакалнята на еврозоната имат най-вече характер на предизборна пропаганда и на отклоняване на вниманието от зачестилите огромни корупционни скандали?! Защото с тези най-ниски икономически и социални показатели нямаме шанс да настигнем скоро страни, като Швеция, Дания, Полша, Чехия, Унгария, които нито са, нито имат намерение да влизат в банкови съюзи и чакални на еврозоната. Българската социалистическа партия предлага алтернатива на досегашната бюджетна политика. Тя е съобразена с доказани европейски практики и спазване на всички изисквания на Европейския съюз по отношение на критериите за финансова стабилност. Първо, ние считаме, че делът на бюджетните приходи и разходи следва постепенно да се доближи до средните показатели на Европейския съюз. Второ, ние залагаме на прогресивното данъчно облагане върху доходите на физически лица. Това е наша последователна политика и мисля, че вече четири пъти внасяме този проект, който беше отхвърлен от управляващите. За хората с приходи до 3900 лв. ставката остава 10%, като расте на малки стъпки до ниво 400 лв., където достига малко под 30%. Този пределен данък е значително под средното ниво на аналогичния данък в Европейския съюз, където той възлиза на около 44%. По същество сегашният размер на облагане за средната класа остава непроменен. Тези промени, както и разширяването на данъчната основа към облагане и на приходите от дивиденти, от акции и повишаването на максимално осигурителния доход на 3900 лв. ще увеличи бюджетните приходи с около 1 млрд. 800 млн. лв. Взехме данните от Министерството на финансите в ексел таблиците с конкретните възнаграждения, с конкретните данъци, които се плащат, и установихме тази разлика от 1 млрд. 800 млн. лв., които, при промяната на това данъчно облагане, ще можем да използваме като допълнителен източник за осъществяване на нашата алтернативна социална програма. Първо, въвеждане на диференцирана ставка върху ДДС на лекарства, медицински услуги, основни хранителни стоки; освобождаване от данък на младежите до 26 години; намаляване на данъчните задължения на семейства с деца; безплатни учебници за учениците от I до XII клас; допълнително финансиране на специализиран инвестиционен фонд за стимулиране на икономическото развитие на изостаналите региони в България. в повечето страни от Европейския съюз има държавни насърчителни банки, които правителствата използват като ключов инструмент за осъществяване на своята икономическа политика. Във „Визия за България“, както и в Проекта на предизборната ни платформа Банката за развитие заема важно място. Ние считаме, че трябва да бъде ускорен процесът на увеличаване на потенциала на Банката, разширяване на нейния обхват на действие и подобряване на преференциалните условия за кредитиране на нашите малки и средни фирми. Възможно е и участието на Банката в по големи инвестиционни проекти с особено значение за националното ни стопанство. Това трябва да е свързано задължително с публично частното партньорство, достатъчна инвестиционна възвръщаемост и значим социален ефект. строго съответствие със своя правилник Българската банка за развитие трябва да създава благоприятни финансови условия за технологично и продуктово обновление на българските фирми. С други думи, да прави всичко онова, което не изисква сегашното правителство. Сегашното правителство безскрупулно използва Българската банка за развитие за предоставяне на преференциално и по същество рисково кредитиране на фирми и лица, тясно свързани с партийния елит на управляващите. Нищо, че в Устройствения правилник на Банката пише, цитирам: „Приоритетите в дейността на Банката са съобразени с политиката на правителството на Република България по отношение на малките и средните предприятия.“ Какви са фактите? Защо казваме, че правителството прави обратно на това, което правят насърчителните банки в Европа? Първо, пролетта на 2018 г., да припомним скандалния случай с Интерком и „ЧЕЗ България“, където правителството очевидно беше оказало натиск на Банката за развитие да издава гаранции за над 100 млн. евро за приватизационна операция на някаква измислена фирма „Интерком“. Април 2020 г. – кредитна линия от 75 млн. лв. на бухалческа фирма, при абсолютно съмнителни условия за връщането на парите.

партия счита, че връщането към доказани модели на икономически политики във водещите страни от Европейския съюз, възстановяването на правовия ред, изкореняването на корупцията и създаването на благоприятна среда за наши и чужди инвеститори ще позволи на страната ни да заеме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

Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на Закона: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 Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Ние ще гласуваме против заглавието на този законопроект, защото мястото на каквито и да е промени, свързани с изборния процес, с предстоящите избори е в Изборния кодекс, а не в друг закон. Защото извънредното положение е изтекло, а този закон, където Вие предлагате мерките, касаещи изборния процес, е относно справянето с последиците от извънредното положение, а не е за изборните правила. Изборният кодекс е този нормативен акт, който обхваща изцяло материята, свързана с организацията на изборите. Тоест извън Кодекса не следва да има норми, които засягат изборите, защото при колизия – противоречие между тези норми, се прилага именно Изборният кодекс. А колизия има, противоречия има и Вие сте го заложили във Вашите предложения. Ще гласуваме против, защото Вие, предлагайки норми, уреждащи изборния процес в този закон, а не в Кодекса, залагате и минирате тежко опорочаване на предстоящите избори. Вие погазвате основни правила и законови норми. Вие погазвате явно Закона за нормативните актове, който е пределно ясен, който е изричен, който гласи, че обществени отношения от една и съща област се уреждат с един, а не с няколко нормативни актове от същата степен. В ал. 2 на чл. 10 много ясно и категорично е казано, че обществените отношения, които спадат към област, за която има издаден нормативен акт, а такъв има, и той се нарича Изборен кодекс, се урежда с неговото допълнение или изменение, а не с отделен акт от същата степен. Какво по-ясно от това? Би следвало да сте наясно с тези правила, но правите точно обратното. Ето защо аз мисля, че Вие умишлено или от некомпетентност създавате нормативен хаос, което неминуемо ще се отрази както на изборния процес в частност, така и на всички обществени отношения като цяло. Вие сте управляващото мнозинство и Вие носите цялата отговорност за създадения нормативен хаос, защото това, което правите, уронва устоите на държавността, уронва доверието в институциите, уронва доверието в законодателния орган. Ние категорично отказваме и се противопоставяме на този хаос, на този процес, поради което ще гласуваме „против“ на предстоящото гласуване. Благодаря Ви.

госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! През миналата година Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 и последиците от него, с който направихме промени в редица закони, като Кодекса на труда, Кодекса за социалното осигуряване, Закона за държавния служител, Закона за чужденците и други. Бяха въведени мерки, от една страна, за преодоляване на последиците от разпространението на заразата с вируса на COVID-19, а от друга страна, въвеждане на специализирани социално-икономически, финансови и здравни мерки, които да отговорят на създалата се ситуация в страната във връзка с разпространението на заразата. Впоследствие този закон бе променян на няколко пъти – въвеждаха се нови мерки за здравна, социална, икономическа, екологична защита и други. Очакваните резултати от прилагането на всичките тези мерки са преодоляване както на здравните, така и на социално-икономическите и финансовите последици от разпространението и заразата с COVID-19 и недопускане влошаването на епидемичната обстановка в страната. С този закон, който приехме, уредихме по специфичен начин обществените отношения в различни области в условията на извънредна епидемична обстановка, която продължава да съществува като последица от извънредното положение, което беше обявено поради пандемията от COVID-19. Разпространението на тази заразна болест може да се определи като необичайно тежка извънредна ситуация, в която трябва да се предприемат различни видове мерки, каквито безспорно са необходими, от една страна, за безопасното провеждане на изборите, а от друга страна, за реалното и възможното гарантиране правото на глас на всеки избирател. Този закон, който разглеждаме днес, урежда множество обществени отношения. Разпоредбите, които ние предлагаме да се приемат с изменението именно на този закон относно произвеждането на избори през 2021 г., ще имат същото приложение, което е в зависимост от продължителността на въведената епидемична обстановка в страната и последиците от разпространението на тази заразна болест. Смятаме категорично, че в сегашната ситуация е необходимо да бъдат въведени само мерки, с които да се даде възможност за нормалното упражняване правото на вот на българските граждани, а, уважаеми народни представители, това не налага на всяка цена трайна уредба в Изборния кодекс. Именно поради тази причина, изхождайки от изборните правила, въведени в Изборния кодекс, с промяната в този закон само посочваме начина, по който би могло да се осъществи гласуването на лицата, които са поставени под карантина, с една-единствена цел – да осигурим възможността им да гласуват така, както повелява българската Конституция. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Ципов. Реплики? Не виждам. Господин Митев, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми народни представители! Аз не мисля, че трябва да има проблем с наименованието на Закона. То всъщност не е с наименованието, ние се върнахме, за съжаление, към първото четене и дискусията дали тези промени, които се предлагат в този закон, трябва да бъдат в Изборния кодекс. Категорично не е мястото им там по една простичка причина – тези промени са съобразени конкретно със заболяването, известно като COVID-19, причинявано от вируса SARS-CoV-2. Те не са предназначени и не са общи разпоредби по отношение на гласуване при която и да е епидемия. Не са общо абстрактни правила при всички видове вируси, при всички видове епидемии или пандемии, които могат да възникнат. И в този смисъл рангът на уредбата им е логично да не бъде в Изборния кодекс. Още повече че специалният закон, както вече каза и господин Ципов, цели да осигури мерки за опазване живота и здравето на гражданите, за подпомагане на гражданите и бизнеса, свързани както с борбата с епидемията, както с въвеждане на противоепидемични мерки, така и с различни други икономически и социални мерки мерки в помощ на населението в Република България. В този смисъл съвсем логично е тези правила да бъдат уредени, още повече че те са абстрактни, те не са конкретни. Основната уредба остава в Изборния кодекс и дотолкова, доколкото няма правила в Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и за преодоляване на последиците,

през 2020 г. Закон за президентските избори, който е специален, който не е общ изборен закон на Полша, който урежда именно тези правила, и който се прилага само и единствено за тази ситуация на пандемия. В техния закон е предвидено, че ако няма специални разпоредби в него, се прилага техният общ изборен закон.

Подлагам на гласуване текста на вносителя със съответната редакция в наименованието на Закона. Гласували 136

По § 1 има предложение на народните представители Йордан Цонев и Хамид Хамид. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Анна Александрова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1. Създава се чл. 28: „Чл. 28. (1) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването съгласувано с главния държавен здравен инспектор въвежда противоепидемични мерки, свързани с изборния процес. (2) Централната избирателна комисия въз основа на противоепидемичните мерки по ал. 1 с решение определя организацията на изборите и гласуването на избирателите, включително на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето. (3) Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, гласуват с подвижни избирателни кутии по смисъла на глава четиринадесета, раздел IX от Изборния кодекс при спазване на всички противоепидемични мерки. Срокът за подаване на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия е не по-късно от три дни преди изборния ден. Органите по чл. 23, ал. 1 от Изборния кодекс вписват избирателите по изречение първо в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия след извършване на проверка в съответната регионална здравна инспекция, за което се изготвя справка. (4) Броят на членовете на секционните избирателни комисии по ал. 3 е не по-малко от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс. (5) Решението по ал. 2 се обявява по реда на чл. 57, ал. 2 от Изборния кодекс и може да се обжалва пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от същия кодекс. (6) При произвеждане на избори през 2021 г. по време на извънредна епидемична обстановка с решение на Централната избирателна комисия броят на членовете на секционна избирателна комисия извън страната може да бъде не по-малко от трима членове, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс. (7) Министерският съвет обезпечава изборния процес с всички необходими средства за защита, като разходите за тях се включват в план-сметката за изборите. (8) При произвеждане на закрито на мероприятия на партии, коалиции и инициативни комитети, свързани с изборите по ал. 1, включително по време на предизборната кампания, се прилагат противоепидемичните мерки за посещение на кина, театри и концертни зали. (9) Мероприятията извън тези по ал. 8, свързани с предизборна агитация, се провеждат при спазване на въведените противоепидемични мерки. мерки. (10) Централната избирателна комисия провежда разяснителна и обучителна кампания за гласуването по време на извънредна епидемична обстановка.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Александрова. Изказвания? Заповядайте, господин Байчев.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми вносители! Както става ясно от нашите изказвания, ние няма да подкрепим този законопроект, включително и § 1, чл. 28, тъй като сме на мнение, че Централната избирателна комисия не трябва и не може да изготви правила за гласуване. Вие предлагате законодателни мерки, които всъщност смесват компетентности и разместват йерархия. Какво имам предвид, колеги? Централната избирателна комисия се създава и действа, и нейните правомощия и компетентности са съгласно Изборния кодекс, а тя трябва да се съобразява и да следва заповеди и указания на органи, които са създадени със заповеди, като оперативния щаб, ваксинационния щаб или пък министъра на здравеопазването. Ще се върна на становището на Централната избирателна комисия все пак, която заявява в него, че няма нужната компетентност ѝ липсва необходимият капацитет, за да изготви така наречения здравен протокол, и препоръчва това да се направи от Министерския съвет. Също така смятаме, че е една колизия между това кой може да гласува по правилата на Изборния кодекс и кой може да гласува с подвижна секция по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение. Да, безспорно тези хора, които са карантинирани и болни, трябва да упражнят своето право на глас, но не съм съгласен, че по начина, който Вие предлагате, това ще се случи. Според Изборния кодекс тези, които са болни и имат съответния ТЕЛК или НЕЛК, заявяват своето желание да гласуват в подвижна секция в един срок, който е обикновено 30 дни преди изборите, съгласно указанията на ЦИК, които предстои да бъдат издадени и обикновено се провеждат срещи между политическите сили в съответните кметства за създаване на броя на секционните избирателни комисии. В този законопроект Вие предлагате да се заявява възможност за гласуване не по-късно от три дни преди изборите. Тогава задавам въпроса: как ще бъде създадена тази секционна комисия, кой е органът, който ще го направи? Също така се поставя въпросът и за представителността.

Нарушава се представителността, която имаме в съответното Четиридесет и четвърто народно събрание. Също така бих повдигнал въпроса и как ще се съставят съответните избирателни списъци, тъй като към настоящия момент те се съставят по постоянен адрес, който е карантиниран или болен, сега как ще го прави – по имейл или по телефон? Като извод от Вашата законодателна дейност мога да кажа, че не се създават условия за гласуване на болни и карантинирани,

Не виждам. Други изказвания, колеги? Господин Вигенин, заповядайте за изказване. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Аз не знам дали това, което сте предложили, е вече поправимо. Видимо Вие ще си го приемете. Истината е, че ако настина искахте да организирате избори, в които рискът за гласоподавателите и за членовете на секционните избирателни комисии преди всичко да е минимален, можехме просто да променим Изборния закон, а даже и в този закон да кажем, че в изборни секции с над 300 избиратели гласуването се извършва само с машини. Тогава до такава степен щеше да бъде минимизирано взаимодействието между членовете на секционните избирателни комисии, респективно и наблюдателите, просто с натискане на бутона на машината щеше да излиза протоколът и тогава нямаше да има рискове, но Вие категорично не желаете машинното гласуване да бъде реализирано. Затова сега правим много от тези неща, които ще продължат да създават риск. Но конкретно по § 21, ал. 3 бих искал да направя едно – ако приемете, че е техническо предложение за промяна, а именно, за да гарантираме възможността хората, които бъдат поставени под карантина, все пак да гласуват, регистрирането на тези български граждани да бъде не три, а един ден преди изборите. Мисля, че това е напълно възможно да се организира технически. Самият аз бях буквално преди две седмици наблюдател на изборите в Казахстан, където възможността да се заяви такова гласуване не само не е три дни по-рано, а беше 12,00 ч. в изборния ден. Мисля си, че нашата изборна администрация, а и другата, която има отношение към организацията на изборите, може да гарантира, че хора, които в последния момент биват поставени под карантина, ще имат възможността да бъдат посетени от тези подвижни секции и да могат да упражнят правото си на глас. Защо са Ви тези три дни в края на краищата в една съвременна комуникация, която позволява в реално време почти да се знае кой е поставен под карантина, кой желае да гласува. Ето защо не искам повече да задълбавам в тези аргументи, но правя едно техническо предложение – три дни да бъде заменено с един ден. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Вигенин. Ще подложа на гласуване Вашето предложение. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Хамид.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги народни представители! Предложенията ни с господин Цонев към § 1 в голяма част се съдържат в предложенията и в становището на Централната избирателна комисия, както и в предложенията на колегите от всички парламентарни групи. Така че аз ще се спра само на едно от тях – по ал. 5 от нашето предложение, а именно по време на всички партийни мероприятия на закрито, свързани с изборите, се прилагат разпоредбите, отнасящи се за посещение на кина, театри и концертни зали. Защо правим това предложение? Защото в момента при ограниченията, от една страна, се съдържа забрана за събиране на повече от 20 човека на закрито, а, от друга страна, тази забрана не важи, когато в тези закрити помещения представление, прожектира се кинопродукция или има концерт. Това противоречие дава предимство на онези формации, които разчитат в своята кампания само на концерти, а партиите трябва да сведат своите събрания до 20 човека. Тоест тези, които ще правят концерти, ще пълнят залите, а тези, които ще правят партийна агитация и ще представят свои програми, ще трябва да се събират по 20 човека. Правим това предложение, за да изравним режима, тоест да дадем шанс и на партиите да могат да съберат толкова хора, колкото ще съберат партиите от шоубизнеса. го правим, за да не превръщаме всяко партийно събиране и всяка среща с избирателите в концерт. Защото, съгласете се, че няма да звучи красиво в медиите да се говори, че днес политическа партия Хикс проведе своя предизборен своите симпатизанти. Това е смешно и работи само за една формация от шоубизнеса. Искаме да преодолеем това противоречие в ограниченията и да изравним този режим.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Групата на „Обединени патриоти“ има проблем с ал. 8, която дава именно правото да се събират хора, въпреки че епидемичната обстановка е сериозна. Събирането на хората – първо, да кажа, че ако във Ваш предизборен митинг или Ваше събрание в село Хикс дойдат повече – залата примерно е за 100 човека, идват 50 човека, а Вие имате право да вкарате в тази зала 30 човека, другите 20 човека какво ще ги направим? Ще ги върнем?! Няма как да стане, включително и на партийно събрание. Да приемем, че на партийно събрание дисциплинираните членове на всяка една от партиите могат да идват по 20 човека на групи през половин час, докато това не можем да го направим за предизборната кампания, първо. Второ, ако аз искам да направя проблем на моя конкурент – ама, разбира се, че ще му вкарам още 30 човека, ще го снимам и ще го пусна на РЗИ. Това са все хипотези, които трябва да бъдат обмислени. Точно поради тази причина ние не сме съгласни въобще със съществуването на тази ал. 8. Поради този факт правя предложение за разделно гласуване на тази точка. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ви, госпожо Председател. Виждам, че дискусията се разгаря като продължение от някои медийни публикации вчера около това предложение, обобщено от Комисията като редакция на ал. 8. Искам от името на нашата парламентарна група да внеса достатъчно яснота по тази тема, за да няма спекулации, тъй като очевидно има и медийни спекулации, а виждам, че и в залата има неразбиране по темата. Уважаеми колеги! Противоречие има в противоепидемичните мерки, оттам произлиза това предложение. Какво казва Заповедта за противоепидемичните мерки? От една страна, за да се спре разпространението на заразата, не се разрешава събиране на повече от 20 човека на едно място. От друга страна, когато има културно мероприятие, се разрешава такова събиране при 30%, мисля, че беше, от залата. Питам, има тук и лекари, нека да ми отговорят: каква е разликата от противоепидемична гледна точка при събирането на едни хора в една зала? Да направя уточнението: категорично не сме против да остане режима за културните мероприятия! Категорично не сме против да се провеждат концерти и театрални постановки пред публика при този режим, който в момента е въведен, макар че в Европа театрите, големите оперни театри и концертните зали са затворени за публика почти цяла година. ние сме избрали този модел и ние от ДПС подкрепяме това – нека да има такива мероприятия, те са още повече нужни днес в това време, в което хората не могат да излизат много от вкъщи. вкъщи. От противоепидемична гледна точка пак питам: каква е разликата при събирането на едни хора в една зала – дали ще слушат и ще гледат представление, или ще слушат концерт,

Казано е в ал. 8, че това може да става само при спазване на противоепидемичните мерки и при спазване на режима. Ако смятате, че разликата е в това, че в единия случай мерките ще бъдат спазвани, а в другия не, моля Ви, това не е аргумент. Това е все едно и също да кажете, че един текст на един закон не бива да бъде приет, защото някой няма да го спазва. Има си санкции, има си контролни органи, има си всичко, което е нужно. Така че изравнете режима – противоепидемичният режим нека да бъде изравнен! Затова ние предложихме да бъде изравнен, като се спазват мерките, които са предвидени за събиране на хора в зала. Иначе другото си е обикновено лицемерие, нищо друго. Благодаря Ви. Да не забравя да кажа и това, че текстът касае информирания избор на българските граждани, който е гарантиран от Конституцията.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, моята реплика е относно текста на тази ал. 8. Тя казва така – при провеждането на партийни мероприятия на партиите, коалициите и инициативните комитети, свързани с Избори 2021 г., да да се спазват мерките такива, каквито са в театрите, в кината и така нататък, включително и в предизборната кампания. кампания. Моля да се уточни от законодателя: кои са тези партии, коалиции и инициативни комитети, свързани с изборите, и защо е предвидено „и по време на предизборната кампания“? Това значи, че от приемането на Закона всички партии, които мислят да участват в изборите, ли са свързани с изборите и те още от приемането и влизането в сила на Закона ще започнат да правят предизборни мероприятия? Защото

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Цонев, разликата между културните мероприятия и партийните събрания е следната: културно мероприятие и се продават билети, ти продаваш 30% от билетите на съществуващите места, докато в другия случай няма как да контролираш притока на хора. Защото те идват по собствено желание и не са заплатили за това. Когато продадеш 30 места от 100, ще дойдат 30 човека, просто няма как да дойдат 100 или 50. В другия, в обратния случай, когато правим предизборна агитация в даден киносалон, можеш да имаш най-доброто желание да да спазиш тази противоепидемична мярка до 30%, но това не зависи вече от теб – не можеш да сложиш гавази пред входа на това и да гониш хората, които искат да дойдат и чуят твоите аргументи, с които искаш да ги агитираш. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Сабанов. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Цонев. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, към двете реплики отговорът е един и същ. Става въпрос за уеднаквяване на режима за ползване на зали, уважаеми колеги. Нищо повече, нищо по-малко! Ако режимът е 30%, кой носи отговорност за спазването на тази противоепидемична мярка? Организаторът, разбира се! отдясно.) Как носи? Ами, добре – ако смятате, че текстът не е достатъчен, можем да го допълним редакционно. За спазването на заетостта съобразно противоепидемичната мярка отговаря организаторът на съответната партия и коалиция, тоест тя носи отговорност, санкцията ще бъде наложена на нея и така нататък. Кой носи отговорност при провеждането на една театрална постановка, на един концерт? Организаторът. На него се налага мярката, ако не са спазени условията. Тук става въпрос, пак да повторя в отговор и на първата реплика – уеднаквяване на режима за ползване на зали. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! В тази зала повечето от Вас са участвали в предизборни кампании и им е ясно как протича на практика едно събрание, още повече

Така че много добре знаем как се провежда едно партийно събрание. И Вие го знаете най-добре, както и аз го знам, както и много голяма част от колегите го знаят. Нищо общо няма с театрални постановки и така нататък. края на краищата в една партийна организация симпатизантите на една партия постъпват на доброволен принцип и едва ли ще има лидер на партия, който в салона, който примерно трябва да е от 30% заемаемост, ще тръгне да се кара със собствените си симпатизанти, които са дошли наистина да чуят нещо, да чуят платформата и, повярвайте ми, салонът ще се напълни. А що се отнася до санкциите, господин Цонев – що се отнася до санкциите, нали казахте, отговаря, разбира се, организаторът.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Малко по-артистично изказване с чувство за хумор, все пак да разведря атмосферата, но то включва, разбира се, чисто техническа истина. Ние, музикантите, които записваме в студио, ако сте забелязали, имаме едни черни кръгли мрежички пред микрофоните, които спират така наречената компресия. Това са определени букви, които изхвърлят много въздух. Обикновено с въздуха, в случая, за съжаление, при пандемична обстановка това нещо предизвиква изхвърляне на слюнки и е много опасно за здравето. Обикновено думи, които съдържат „п“

Благодаря, господин Вельов – разсмяхте залата. Реплики? Не виждам. (Реплики от ДПС.) Реплика имате, господин Карадайъ – разбира се, че може.

Благодаря Ви. Извинявайте, репликата ми е във въпросителна форма. Абревиатурата ПКП влиза в тази категория или не влиза? (Смях Ще се въздържа от коментар. Това беше толкова грозно! Колеги, продължаваме с изказването на господин

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Дебатът тръгна може би по не най-важния въпрос. Напомням, че цялото упражнение по изготвянето на този законопроект беше, за да се осигури фундаменталният въпрос за това как ще гласуват десетки, може би хиляди български граждани, поставени под карантина със съответния акт на здравните власти във връзка с епидемиологичната обстановка. Ставаше дума за българските граждани много повече от това как точно партиите ще организират кампанията и най-малко за качествата на микрофоните, шеги и закачки за абревиатурите на политическите сили. Тъй като аз не бих си позволил – колко опасно е да се защитава микрофонът и как се изпълняват песни или танци в закрити пространства, искам да Ви обясня защо ние се противопоставихме на Закона и продължаваме да го правим и защо той няма да постигне цялата си отправна гледна точка. Не е просто заяждане това, че Ви казваме, че тези правила трябва да са в Изборния кодекс, а не тук! Алинея 1 е поправена след дебата ни в Правна комисия – имало е смисъл от него, добре. Алинея 2 2 и по-точно алинеи 3 и 4 касаят онези подвижни урни, които трябва всъщност да осъществят основната цел на Закона – гласуването на карантинираните. И тук има проблем! Проблемът е следният: записаното в Закона противоречи на Изборния кодекс. Повечето от Вас от обща култура знаят, че в правото има йерархия на нормите. Кодексът е по-висока йерархична норма от закона. Следователно при противоречие приложимото право е изписано в кодекса. Правилото lex specialis – на специално нещо, което се урежда, може да важи и при еднакви по сила правни норми. Ако тази норма беше записана в Кодекса като преходна или по друга законодателна техника за тази ситуация, за тези избори, тя щеше да произведе ефект. Иначе сега поставяте администрацията в абсурдна ситуация. И ще Ви дам само един пример. Казвате, че ще се гласува с подвижни избирателни кутии по смисъла на Глава четиринадесета, Раздел IХ от Изборния кодекс и срокът за подаване на заявленията е не по-късно от 3 дни. Естествено, че срокът трябва да е по-къс, защото карантината е къса. Само че самият Изборен кодекс в главата, която Вие цитирате, препраща към чл. 37 от Изборния кодекс, където същият срок е 14 дни. Друг пример. Казвате, че броят на членовете на секционната избирателна комисия е не по-малък от трима, „назначени при спазване изискванията на Кодекса“, само че изискванията на Кодекса не могат да бъдат спазени при трима

Мога да Ви дам още няколко такива примери, но и хубавото в случая е, че решение има. По същество правилата са напипани. Сега те не трябва да бъдат приемани. От БСП миналата седмица вкарахме Изборен кодекс с две съществени промени, които се радват на голямо обществено доверие. Едната е свързана с видео наблюдението, другата е свързана с изчистването на избирателните списъци.

Страхувам се, че както по първата точка, за която няколко пъти беше споменат законодателният хаос, така и по тази точка не знам по каква причина вместо да се реши един проблем, за който вече има достатъчно съгласие, той само се усложнява и усложнява. А иначе за артистизма от трибуната,

госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! В дебата по този законопроект и на първо гласуване, и днес, и вчера, когато го разглеждахме в Комисията по правни въпроси, чухме различни мнения, които, за съжаление, трябва да бъдат опровергани. Отново, за пореден път да повторим, че целта на този законопроект е единствено при спазване на всички изисквания на Изборния кодекс да дадем възможност за протичане на изборния процес в противоепидемична обстановка, като осигурим възможността на българските граждани, поставени под карантина, да гласуват. От преждеговорившите чухме, че въвеждаме някакви сериозни изключения, които противоречат на Изборния кодекс и по отношение на образуването на секции, и по отношение на вписването в избирателните списъци, говорим за различни препратки към действащи текстове от Изборния кодекс. Всъщност нека да обясним точно и ясно каква е била идеята ни. След като дадем възможност на тези български избиратели, които са поставени под карантина, да гласуват именно по този начин, който в момента предвижда Изборният кодекс за лицата с трайни увреждания, ние спазваме всички изисквания на Изборния кодекс. А какви са те? Беше цитиран на няколко пъти чл. 37 от Изборния кодекс – подаване на заявление и вписване в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Какво казва чл. 37? Че всеки избирател, който желае да гласува с подвижна избирателна кутия – в случая на Изборния кодекс, това са избирателите с трайни увреждания – заявяват желанието си не по-късно от 14 дни. Това означава, че това е заявлението, с което те изказват своето желание да бъде образувана такава секция, уважаеми народни представители. Следващата алинея на същия член казва, че това може да стане, ако лицето е заявило не по-късно от пет дни преди изборния ден. Какво предлагаме ние с редакцията на § 1? Този срок да не е пет дни, а да е три дни, от една страна, но, от друга страна, така както се предвижда в момента в Изборния кодекс, да бъде направена проверка на съответния документ, с който се удостоверява трайното увреждане, да имат възможност и компетентните органи да направят проверка това са регионалните здравни инспекции, дали лицето фигурира в Единния информационен портал – COVID-19 и да върнат справка със съответния брой лица, които могат да упражнят правото си, след като са заявили, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия. Да, различни практики сме наблюдавали в различните държави, но в крайна сметка нека да се надяваме, че тази тенденция за намаляване на разпространението на коронавируса и за намаляване на броя както на лицата, които са настанени за лечение в лечебни заведения, така и лицата, които са поставени под карантина, ще бъде същата и по време на изборния ден. Но въпреки това трябва да има време компетентният орган в лицето на съответната регионална здравна инспекция да може да направи тази проверка и да уведоми органите по чл. 23, който трябва да формира избирателния списък. Става дума да могат тези лица да заявяват желанието си до ден четвъртък преди изборния ден – неделя, а в петък и събота съответните здравни инспекции да могат да направят тази справка и да я изпратят на общинските администрации. Много мислихме какъв да е този ден – два дни, три дни, решихме, че има необходимост да посочим този срок да е четвъртъкът преди изборния ден. При положение че продължаваме да сме в извънредна епидемична обстановка, смятаме, че това е необходимо дотолкова, доколкото

Може би разпечатани на едни листа и някакви служители в РЗИ от листата да сравняват имената. Предполагам, че заради това давате такива срокове. Мисля, че съвременните технологии позволяват в момента, в който се изпрати списъкът на РЗИ, пуска се програма, излизат имената, които са и в двата списъка, и буквално за минути може да се върне потвърждение от РЗИ до всяка една от районните избирателни комисии. Затова мисля, че тези три дни, които давате, просто не ми изглежда сериозно. Аз също се надявам да няма никакви карантинирани към тази дата, обаче така, както върви разхлабването на мерките, може да се окаже, че са повече отсега и ние не може пожелателно да разсъждаваме. Затова има риск при този срок да лишим немалък брой граждани от възможността да упражнят правото си на глас на 4-ти. Затова аз потвърждавам отново предложението си да бъде един ден, служителите на РЗИ на място ще работят и в събота, за да може в рамките на съботния ден да бъде потвърден списъкът с тези, които ще имат правото на такова посещение от подвижна секция и не виждам нищо сложно в това. Все пак да кажа, че потвърждавам и позицията на господин Зарков, че не му е мястото тук, в този закон, на това нещо, но понеже много държите да стане тук, затова аз се включвам в тази дискусия и настина бих искал да направим тази промяна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Вигенин. Както Ви казах и преди това, ще я подложа на гласуване.

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Вигенин, към днешния ден – поне по информация от Единния информационен портал – COVID-19, карантинираните лица са малко повече от 15 хиляди, ако не ме лъже паметта. В крайна сметка мисля, че трябва да дадем и един разумен срок дотолкова, доколкото да имат възможност компетентните органи да направят проверка в този Единен информационен портал. В петъчния ден – два дни преди изборния ден, да видят колко са карантинираните лица и в събота да изпратят на общинските администрации да ги включат в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия. Каква е възможността, аз не мога да кажа в момента, но в крайна сметка нека да видим как ще протече гласуването и по Вашето предложение. Неслучайно обърнах внимание в изказването си, че за лицата с трайни увреждания, които също не са по всяка вероятност малък брой, срокът е пет дни. Затова смятам, поне ние вносителите смятаме, че три дни е един разумен срок дотолкова, доколкото не можем да дадем възможност на всички лица, които желаят

Централната избирателна комисия е органът, който след издаването на заповедта на министъра на здравеопазването ще определя с решение в методическите указания или в друг акт конкретните мерки, свързани с произвеждането на изборите. Всъщност това е подход, който не е нов. Беше приложен от Румъния, като нейната избирателна комисия там дори одобрява съвместна заповед, издавана от Министерството на здравеопазването и Министерството на вътрешните работи, която именно предвижда подобни противоепидемични мерки. Нещо повече, в самото становище на Централната избирателна комисия, с което изцяло е съобразен и този текст, се предлага министърът на здравеопазването да приеме правилата за карантиниране, живота и здравето на избирателите, а Централната избирателна комисия да съобрази тези правила. Именно това е и редакцията, ако забележите, на чл. 28, ал. 1 от § 1 в Законопроекта и съответно ал. 2, която е систематически свързана с нея. А що се отнася до поставения въпрос за броя на членовете на секционната избирателна комисия по ал. 3 и изискването този брой да не е по-малко от трима членове. Изискването е да не е по-малък. Ако съответно партиите и коалициите успеят да да излъчат повече хора, разбира се, той ще бъде по-голям и ще бъде съобразен с разпоредбите на Изборния кодекс. Затова е и записано: „от значение е при спазване на изискванията на Изборния кодекс“. Но тук се разбира не само бройката, но и изискването за членовете да са представители на различни политически сили. Тоест, ако партиите и коалициите не предложат по-голям брой от трима, тези трима членове на съответната секционна избирателна комисия, която ще обслужва съответно подвижната избирателна кутия, ще бъдат от различни партии, което да гарантира в максимална степен честността на вота. А в никакъв случай пък, ако бъдат повече, това няма да е нито нарушение на тази норма. Нормата е охранителна и практически предвижда един задължителен минимален брой, под който под който не следва да падат членовете на тази секционна избирателна комисия, която ще обслужва подвижната избирателна кутия. Смятам, че срокът от три дни, който е записан в ал. 3, е достатъчен, така че да може на практика да бъде осигурено правото на карантинираните лица да гласуват. Един по-кратък срок би могъл да доведе до заявление, което след това чисто организационно и административно да не може да бъде осигурено и на практика да не може да бъде реализирано правото на гласуване на съответния избирател, който го е заявил. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, господин Митев. Реплики? Не виждам. Господин Иванов, заповядайте за изказване. разглеждания текст аз искам да добавя към дебата следното, че въпреки широко провежданите обсъждания и в една институция, съседна на нас, и коментарите от всички политически сили – парламентарно и извънпарламентарно представени, мога да заявя, че само ГЕРБ внесе законопроект, който реално отговори на нуждите и на безпрецедентната ситуация, при която ще бъдат провеждани избори през 2021 г. в България. А да не забравяме, че те няма да са само парламентарни, предстоят такива и за президент.

но във връзка с това има механизъм, който при подвижните секции е разработен, внесен е на обсъждането днес, пак казвам, от парламентарната група на управляващото мнозинство, и всички други заявени критики към текста не добавиха нищо градивно и нищо позитивно и аз не разбирам тогава как можем да решим и да защитим конституционното право на глас на тези лица, които тогава ще попадат под карантина в домашни условия или в болнични заведения, в специализирани отделения

върнем назад във времето, когато в Закона за здравето има изброени около 10 заболявания, които, за съжаление, не подминават български граждани и при които има задължителна карантина.

при които е нормално да бъдат проведени избори и всички български граждани да могат да упражнят конституционното си право на глас. От лявата страна на залата се чуха упреци и за бройката на членовете на подвижните избирателни комисии, с която не мога да се съглася.

на представители от всички политически сили в секционните избирателни комисии – тези, които зачитат вота на българските граждани при провеждането на избори. Затова казвам, че внесеният законопроект от народните представители от ГЕРБ и „Обединени патриоти“ е единственият засега работещ, предложен дори от критикуващите го, така че ще гласувам „за“. Надявам се да намерим по-широка подкрепа в залата,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Говорим за гаранция за честността на изборите и за неоспорването на изборния резултат от политическите партии. Освен участието им в секционни избирателни комисии, трябва да знаят, че такава гаранция трябва да даде избирателят. Каква гаранция ще даде избирателят, ако се ограничи неговото право на контакт с политическите партии и с кандидатите? Затова от ДПС питаме: този избор ще определи ли бъдещото управление на държавата за следващите четири години примерно? Ще го определи! Защо трябва да се ограничава правото на българските граждани да имат информиран контакт с кандидатите за народни представители, при условие че заповедта на министъра дава право на контакт на българските граждани с българските артисти? ние превърнахме сцената на Народното събрание в сцената на Народния театър. Има колеги от артистичните среди, мислейки си, че са компетентни да бъдат на сцената и че е същото като да си компетентен и да си на трибуната, но не е така! Различно е и изглеждате като слаби актьори. Затова апелирам да се обърнете към предложението на „Движението за права и свободи“, което е напълно аргументирано: в рамките на заповедта на министъра на здравеопазването за 30% запълване на залата запълване на залата да се разреши на избирателя да има право на информиран избор, за да избира своите народни представители. Става въпрос за изборната власт, която ще

Трета реплика ще има ли? Не виждам. Заповядайте, господин Зарков.

Спорът е до голяма степен безсмислен, ако няма елементарна чуваемост. Взимам реплика по отношение на друго, тъй като споменахте консултациите при президента и ролята на опозицията. Ще Ви припомня, че на консултациите при президента се появиха много различни предложения, но няколко се откроиха – висок обществен консенсус, здравен протокол за начина на гласуване, начин на карантинираните, улесняване на гласуването в чужбина, видеонаблюдение на преброяването след края на изборния ден.

четене предложихте на ЦИК да прави неща, които не може по отношение на здравния протокол, а в контекста на нашата критика и в контекста на обществената реакция го поправихте, за съжаление, грешно. Вчера ни представихте текст, който беше противоконституционен, тъй като в него пишеше, че министърът на здравеопазването ще приема определени правила, които по Конституция трябва да се направят със закон. Днес сте оправили редакцията – добре, това е нашият принос, но основният ни принос не е в това. Основният ни принос е, че преди една седмица на 21 януари внесохме предложения там, където им е мястото – в Изборния кодекс. Ако Вие подхождате разумно към въпроса, сега трябва да спрете с този хаос и да се възползвате от нашето предложение, с което хем да се въведе видеонаблюдението, хем тези решения – правилни по съществото си, да намерят приложение там, където принадлежат. Това е приносът на опозицията, на консултациите и всъщност върху този принос, който беше добра писта за работа, Вие направихте само усложнения. Благодаря, господин Зарков. Господин Иванов, не ви виждам. А Вие сте били на първия ред и в готовност да направите дупликата. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа репликиращи! Благодаря и за двете реплики. Господин Ебатин, да кажа, че това предизвикателство е изцяло за политиците да намерим начин как да информираме избирателите, да ги запознаваме с нашите програми, да ги мотивираме да гласуват. За мен високата избирателна активност също е важна част от политическия процес, който в голяма степен е отговорност на политическите партии и политическите лица, за да мотивират своите избиратели. И пак казвам: безпрецедентна е ситуацията

първо, съгласен съм с Вас, че дебатът при президента беше проведен от голяма част от опозиционни партии, в което няма нищо лошо.

е празник и ваканция от една седмица за повечето католически държави. Нищо няма да работи и мисля, че това изчерпва дебата в каква степен и какъв резултат бяха консултациите при президента.

Благодаря, господин Иванов. Други изказвания, колеги? Не виждам. Закривам разискванията. Подлагам на гласуване редакционната поправка на ал. 3, която господин Вигенин предложи – срокът „ три

Колеги, не съм обявила почивка още, в момента гласуваме!